Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 649;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 Hvala vam lijepo. Dakle, predloženim izmjenama mijenjaju se odredbe koje spominju nadležnost Državnog inspektorata i usklađuju prema novonastaloj podjeli, nadležnost u provođenju službenih kontrola nad proizvodima tretiranim biocidima preuzima Ministarstvo zdravlja kao temeljni nositelj zakonodavstva u području biocida. Hvala lijepo. Hvala. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Stjepan Milinković. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra. Danas sam dosta govorio ali i ovo je isto interesantna možda ovako sadržajno kratka izmjena ali zahtjeva po meni isto pozornost i da smo upoznati. Jer stalno govorimo uvijek i u okviru svakog zakona se puno puta ponavlja radi zaštite života i zdravlja ljudi. Uvijek je to u svakom zakonu ovakve vrste ovakvih karakteristika naglašeno i tu je nepotrebno naglašavati potrebu dakle da je to nužno i bitno i važno, da je to nam i prioritet na neki način. Ali, je potrebno naravno i znati što su ti biocidni pripravci i možda razne kemikalije. I puno puta dolazimo u određene nedoumice da jednostavno i ne znamo. Pa bih ja rekao da prema definiciji su biocidni pripravci aktivne tvari i pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari priređeni u obliku u kojem se isporučuju korisniku čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnim

o čemu sam ja govorio da može taj štetan organizam može svakako prouzročiti štetnost po zdravlje ljudi i da je naravno potrebno isto tako iako postoji veliko područje primjene tih biocidnih pripravaka stalno dolazi do određenih dilema glede zaštite sredstava za zaštitu bilja. I naravno široko je područje gdje se može primijeniti i to je regulirano dakle ovom uredbom o kojoj je gospodin zamjenik ministra govorio, a ta uredba dakle ta 528 s njome se uređuje stavljanje na tržište uporaba biocidnih pripravaka koji se rabe za zaštitu ljudi, životinja, materijala ili predmeta od štetnih organizama kao što su nametnici ili bakterije, djelovanje aktivnih tvari sadržanih u biocidnom pripravku. I ta je uredba usmjerena na poboljšanje djelovanja tržišta biocidnih pripravaka u Europi i sve je to bilo na neki način jasno postavljeno i važno i bitno u smislu onoga uvodnoga što sam ja rekao. I sad dolazi dakle u okviru ovih okolnosti o kojima danas govorimo cijelo prijepodne, dakle zbog promjene ustrojstva djelokruga ministarstava dolazi dakle da je to u nadležnosti Ministarstva zdravlja. Što je naravno dobro, ali je opet došlo do one praznine o kojoj sam ja govorio,

Hvala i vama. Nema više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo naknadno.